Налице е кворум, откривам пленарното заседание! Уважаеми дами и господа народни представители, съгласно приетата вчера програма за работа на Народното събрание, като първа точка